Prelazimo na: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o supergaranciji između Republike Hrvatske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 Zahvaljujem lijepo gospođo potpredsjednice. Nadam se da ću ovaj put izbjeći prigovor da na tehnički način obrazlažem ovaj zakon jer ne vidim drugog načina nego da obrazložim upravo na taj način. Dakle radi se o Zakonu o potvrđivanju ugovora o supergaranciji između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj IBRD-a vezano za projekt Financiranja hrvatskog izvoza uz garanciju. Dakle radi se o jednom procesu koji traje dobrih dvije godine i koji mjesec. Naime, HBOR je u suradnji sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj ispitala mogućnost realizacije komercijalnog zaduženja HBOR-a uz djelomičnu garanciju IBRD-a i odbor direktora izvršnih direktora Svjetske banke odobrio je takvu jednu djelomičnu kreditnu garanciju i to u iznosu do 200 milijuna eura još 2013.godine. Temeljem toga HBOR je prikupio i analizirao nekoliko ponuda, ocijenio je najpovoljniju ponudu, ponudu Citibank iz Londona te je 5.ožujka protekle godine 2014.donio odluku kojom se prihvaća ponuda spomenute banke uz djelomičnu garanciju Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Nadzorni odbor 3.listopada 2014.ovlastio je upravu za daljnje radnje i sa tim ciljem je 7.studenog potpisan ugovor prošle godine govorim između HBOR-a i Citibanke. Ove godine u 2015.godini HBOR je potpisao tek bila potpisana dokumentacija o dodjeli mandata. Naime, u tim međunarodnim ugovorima to ide dosta sporo osobito ovako kada vam međunarodna banka traži još i supergaranciju države. Pa je tako ugovor potpisan 28.svibnja, a ugovor o supergaranciji koji je pred vama 1.lipnja ove godine i za to molimo da se potvrdi ovaj zakon. Tim ugovorom RH daje jamstvo IBRD-u uz djelomičnu garanciju na ugovor o kreditu između HBOR-a i Citibanka, ugovorom o projektu koji je potpisan između IBRD-a i HBOR-a reguliraju se uvjeti pod kojima će HBOR plasirati sredstva poslovnim bankama i krajnjim korisnicima kao i obveze koje HBOR mora prenijeti na isto. Ugovorom o projektu utvrđeno je da se sredstva kredita mogu koristiti za projekte poduzeća u većinskom privatnom vlasništvu koja ostvaruju prihode od izvoza uz maksimalan iznos kredita pojedinačnom krajnjem korisniku od 10 milijuna eura, dok se kamatna stopa za krajnje korisnike mora utvrditi na tržišnoj osnovi. Dakle 50 milijuna eura, 7 godina je taj kredit. Uzimajući u obzir sve popratne troškove i referentne kamatne stopa na dan izrade ove promemorije te kamate ukupan trošak zaduženja HBOR-a iznosio bi 3,22% godišnje. Vjerujemo da će to pomoći i da će HBOR uspjeti plasirati ovaj značajan iznos kredita 50 milijuna na kraju. Ali kažem da će uz ove uvjete koji su postavljeni od strane IBRD-a i Svjetske banke da će to biti i realizirano. Hvala Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ivan Šuker. Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Evo na kraju mandata jedan zakon koji u ovakvom obliku Hrvatski sabor nikad nije raspravljao. Ovo je prvi puta da Hrvatski sabor donosi odluku o supergaranciji. Dakle mi ovdje na određeni način dajemo za pravo onima koji HBOR guraju u javni dug RH. Iskreno govoreći meni ovdje fali jedan podatak, a to je znajući po kojoj kamatnoj stopi za HBOR se zadužuje kod Citibanke, grace period iako se to ovdje u ovom zakonu malo drugačije naziva, tri godine, a Svjetska banka je zapravo Međunarodna banka za obnovu i razvoj, to je financijski dio Svjetske banke dala garanciju za dio četvrte godine, za petu, šestu i sedmu godinu za glavnicu, a jamstvo za kamate je dao HBOR. Dakle to je ukratko rečeno što ovaj ugovor predviđa. Zato kažem nije nije mi jasno zašto ugovor o supergaranciji kada je ovo klasično jamstvo RH na rizik koji ima Svjetska banka. Dakle po ničem se tu ne razlikuje, jedino se razlikuje što je HBOR dobio dva jamstva. Dobio je jamstvo prema kreditoru kreditoru prema Citibank je dobio od Međunarodne banke za obnovu i razvoj, a ta Međunarodna banka za obnovu i razvoj da osigura sebe traži jamstvo, nije bilo dovoljno nekakav kreditni rejting HBOR-a nego traži jamstvo od RH. I s obzirom da se radi o iznosu od 50 milijuna eura, kredite koje dobiva HBOR od institucionalnih banaka su puno veći, kamatna stopa je niža. Meni iskreno govoreći nije jasno iz dva razloga zašto se išlo na ovaj kredit, bez obzira što je on tehnički ovakav kakav je on sugerira dvije stvari, jedna je da je HBOR ovisan o državi i druga stvar rejting agencijama koje se vole igrati sa zemljama kao što je Hrvatska pa nam malo, malo spuste kreditni rejting da bi nam netko mogao plasirati skuplje skuplje sredstva daje praktički za pravo da HBOR ima isti kreditni rejting kao i RH. Dakle, da ne dužim više s obzirom da sam se javio jedini za raspravu, prvi puta Hrvatski sabor donosi Zakon o supergaranciji, nikad se to do sada nije dogodilo. Nije mi jasno zašto na ovakav način jer mislim da je HBOR s obzirom na svoju poziciju na svoj kredibilitet, na postotak rizičnih plasmana, na izloženost prema nekim poduzećima dakle prema svim onim bankarskim mjerama ako ga bilo koja banka mjeri može dobiti kredit bez ikakvih problema po tržišnim uvjetima. Možda se nekom u ovom trenutku učinilo zgodno zato što je to garancija Svjetske banke, ali mi ako nismo dobili nešto nižu kamatnu stopu zato što je Svjetska banka bila uključena unutra uopće nam nije jasno zašto smo njih morali uzimati kao posrednika ako Citibanka po toj kamatnoj stopi nije htjela dati kredit HBOR-u onda je država mogla dati jamstvo i mogli smo riješiti taj problem, a ne ići na ovakvu nekakvu kombinaciju supergarancije itd. Kažem ja gospodine zamjeniče ne pamtim da je ovako nešto potpisano između Republike Hrvatske i bilo koje banke. Ali kažem, to je praktički već sve potpisano, sve dogovoreno, mi donosimo odluku o tome, ali čisto istine radi da se znaju neke stvari. Jer ja i dalje tvrdim da HBOR dobro radi. Jer kada pogledate mi smo 500 milijuna smanjili, 500 i još nešto milijuna smanjili odluku o temeljnom kapitalu koliko je ove godine iz državnog proračuna trebalo uplatiti u HBOR a ovdje govorimo o kreditu od 50 milijuna eura. To je dakle 370 i još nešto milijuna, to je 200 milijuna manje od toga koliko se trebalo uplatiti u temeljni kapital HBOR-a. Ali kažem, nekada treba pročitati ove materijale pa si čovjek stvarno postavlja pitanja zašto se neke stvari rade. Hvala lijepo. Završno izlaganje zamjenika ministra Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala gospođo potpredsjedniče. Pa evo ova pitanja koja je postavio ovako javno gospodin Šuker sam manje-više i ja postavio svojim kolegama kada sam dobio ovu točku dnevnog reda koja je praktički onda pripremljena bila za Vladu. Imao sam tu sreću da

vama kao dugogodišnjem članu nadzornoga odbora HBOR-a da nisu razgovarali. Aha, na toj sjednici niste bili, pa bio je neki zapisnik. Ali sada evo zapisnika radi da ja kažem da je ovo dakle prva takva transakcija EBRD-a sa kvazidržavnim subjektom, to je u ovom slučaju HBOR i takvo zaduženje predstavlja inovativni pristup zaduženjima na tržištu budući u sebi sadrži garanciju od 80 EBRD-a za 80% iznosa ukupnih obveza dužnika. Sama struktura zaduženja, zato vas nisam htio time gnjaviti, kažem meni je ova …/Govornik stoga je tijekom pregovaranja uvjeta zaduženja obavljen niz konferencijski razgovora i sastanaka sa bankama itd.. Budući da je likvidnost, zašto nismo povukli ove dvije godine? Budući da je likvidnost HBOR-a bila vrlo visoka 50 milijuna nije tako …/Govornik se ne razumije./…nije bilo potrebno za novim zduženjima, bilo je oportunije zato kasnimo dvije godine kao što rekoh, pričekati sa zaduženjem HBOR-a. A kako se država ne bi opteretila dodatnim troškovima upravo ovo što je govorio gospodin Šuker. Osim toga otpočetka mandata o zaduženju HBOR-a, trošak zaduženja se u nekoliko navrata smanjuje iz razloga što su banke i želja da dobiju posao organizatora upravo ovakvog novoga modela snižavale svoje marže a i padale su referentne stope na tržištu. Tako da se u tom svom razdoblju efektivni trošak HBOR-a zaduženja smanjio za više od 1% godišnje. Zašto dakle koje su pozitivne strane? Realizacija ove transakcije dakle omogućila je HBOR-u prisutnost na tržištu kapitala i održavanje odnosa sa investitorima, diversifikaciju što je svakom dobar izvor financiranja odnosno smanjenje koncentracije izvora financiranja HBOR-a. Zaključenje ove transakcije trebao bi jačati HBOR na međunarodnom tržištu kapitala a budući da je ovo prva transakcija EBRD-a sa kvazidržavnim subjektom mogao bi postati i ogledna transakcija ili lijepo rečeno hrvatski bench mark za zaduženja sličnih institucija HBOR-a što bi pozitivno utjecalo procjenjuju dakle dakle stručnjaci iz HBOR-a i Ministarstva financija na reputaciju HBOR-a i Republike Hrvatske te otvorilo put i drugim državnim subjektima da dakle otvori povoljnija zaduženja u budućnosti. I to su razlozi, ima još nekoliko da vas previše ne davim zbog čega je ovaj ugovor ovdje pred vama zbog čega sa zakašnjenjem od 2 godine i zbog čega molimo da Sabor da suglasnost na ovaj ugovor o super garanciji. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Gospodine zamjeniče ministra, za razliku od vas, ja u bilo kakvom svom javnom nastupu i bilo gdje a tu su bili svjedoci vaše kolege iz kluba u njemačkom Bundestagu kada smo bili se trudimo objasniti da HBOR po ničemu ne spada u javni dug Republike Hrvatske. I moja rasprava je išla u tom smjeru. A vaša zlurada primjedba o tome, onda ste mogli to reći kolegici Zgrebec da smo zajedno bili na nadzornom odboru, ne vidim smisla. Ali ja vam samo ponavljam, ako nekome država daje jamstvo onda oni koji vam hoće splesti noge će jedva dočekati da to kaže da to pripada tu. Ja ću ovdje javno reći niti Hrvatske autoceste, niti HBOR po izračunima koji koriste ESA metodologija ne spadaju u ovo što se guraju. Zašto? Zato što Hrvatske autoceste u ovom trenutku imaju preko 50% …/Govornik A HBOR je banka koja funkcionira na identičan način kao i njemački KFV i ako Nijemcima KFV ne uračunavaju u javni dug onda se ne može ni Hrvatskoj HBOR. A ako mi idemo davati jamstvo za nešto koje se moglo odigrati na drugačiji način, ako me već povlačite za jezik onda ću vam reći do kraja onda dajemo za pravo onima koji HBOR guraju u javni dug Republike Hrvatske. Jer da nije tako onda mu država ne treba davati jamstvo. Dakle ja sam govorio u tom kontekstu bez namjere da prozivam bilo koga na ovaj ili na onaj način. Zašto? Zato što se ovdje vrlo često politički volimo prepucavati oko visine javnog duga. Ali isto tako bez obzira kojoj političkoj opciji pripadamo ne smijemo dozvoliti da nam neke stvari guraju tamo gdje istovremeno to ne rade kod sebe. Ako ostale članice Europske razvojne, investicione banke koje su …/Govornik se ne razumije./… na državu nisu sastavni dio njihovog javnog duga onda to ne može biti niti HBOR u Hrvatskoj. Dakle moja rasprava je išla u tom kontekstu zato što to govorim već i dok sam bio ministar i govorim sve ove godine kao oporbeni saborski zastupnik iz razloga što mislim da je to u interesu Republike Hrvatske. Odgovor na repliku Igor Rađenović. odgovorno posao u samom nadzornom odboru HBOR-a pa da su vam ti podaci bili nepoznati. No mene često i kritiziraju jer zapravo previše hvalim tu iz ovih klupa pa uvijek kažem kako ste vi dobar zastupnik i da razumijete materiju i da ste marljivi pa onda ne znam zašto ste tu, tu, to zluradu izvukli, a dobro i vama je pobjegla kao što je i meni možda nenamjerno pobjegla. Ja se uvijek trudim naći ono najbolje. Ovo se sa vama ja slažem oko HBOR-a i govorim ja to u svojim javnim nastupima, ali ovo nije točka gdje se to odlučuje. Vi dobro znate, mi ovdje možemo govoriti pa ću ja ponoviti da također mislim: a) da Hrvatska inače mora imati tretman kao i sve druge zemlje, b) da je nacionalni interes i želja i važnost da HBOR ne bude u svakom slučaju da ne bude predmet javnog duga i statističkog obuhvata, ali to nažalost nećemo odlučiti vi ni ja, barem nećemo odlučiti na ovim pozicijama kao što jesmo nego u puno složenijim razgovorima, pregovorima kroz EUROSTAT i kroz odnos Europske komisije itd. Da, da ne ostane zabuna da bi jedna politička opcija kad smo već ušli u … bila za to da se javni dug pumpa i da HBOR ulazi ovdje, a druga ne, tome nije tako, oko toga se definitivno slažemo. Ali da treba bolje i učinkovitije i samim HBOR-om, a i to smo govorili, upravljati i da HBOR mora ispunjavati upravo tu svoju razvojnu funkciju na poticanju hrvatskog gospodarstva. Oko toga ćemo se isto vjerojatno složiti. Hvala vam